Mi smo se u načelnoj raspravi izjasnili vezano za ovaj zakon i mislimo da ovaj zakon ne bi trebao da bude usvojen. Predložili smo da se povuče iz procedure, jednostavno, zato što je ovo samo predizborni trik od kojeg neće biti apsolutno nikakve koristi, koji neće poslužiti svrsi o kojoj se govori u javnosti, a u javnosti se već godinama priča kao da će sad sve da se okrene naglavačke kad ovaj zakon bude usvojen. To naravno nije tako, niti će biti nekog efekta, niti će biti nekih posledica za one koji su se obogatili bez dokazanog pravnog osnova.Mi imamo u našem zakonodavstvu potpuno uređen taj sistem utvrđivanja neosnovanog bogaćenja. Neosnovano bogaćenje je ono koje se ostvaruje kroz krivična dela. Ako ćemo ovo raditi bez valjanih sudskih postupaka, ako će se ovim baviti samo činovnici Uprave prihoda, onda tek to znači da neće biti nikakvog efekta i da neće biti nikakvog rezultata.Vi želite da ostavite u javnosti utisak kako ste vi svi dostupni sudu javnosti, a dobro znamo da, pre svega, vaša imovina, imovina vaših funkcionera i sadašnjih i bivših neće biti na dnevnom redu, neće niko o njoj raspravljati.Mi ćemo u toku rasprave danas da vam skrenemo pažnju za sve ono gde bi trebalo da, ako već usvojite ovaj zakon, odakle bi trebalo da počnete i šta bi zapravo trebalo da uradite. Znamo da to nećete uraditi, znamo da je ovaj zakon samo jedan pamflet, jedan jedan predizborni letak, najbolje ga tako nazvati i Srpska radikalna stranka predlaže da se ovaj zakon povuče iz procedure.

Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je potpuno ubeđena da je ovaj zakon zaista jedan predizborni. Kad je koleginica rekla da će poslužiti kao pamflet, ne znam da li će se deliti od vrata do vrata ili možda bacati iz vazduhoplova. Ostaje da vidimo kako će to biti.Ovaj zakon bi možda imao smisla da je u Švajcarskoj. U Srbiji je ovo samo jedna poruka da ćemo kao da se borimo, mi kao društvo, vi kao vlast da ćemo se boriti protiv onih koji su na nezakoniti, odnosno nelegalan način stekli neku imovinu.Šta je ovde vrlo interesantno? Član 1. ovog zakona predviđa da će se on odnositi uglavnom na fizička lica. Oni koji su vaša preteča, ne svih, naravno, nego i u vašem sistemu vlasti postoje ljudi koji su produžena ruka Vlahovića, Đelića, Labusa i drugih, oni su lepo svoj kapital ili pretvorili u neke druge vrednosti ili u neka finansijska sredstva, pa izneli iz Srbije, ili su preneli na neka druga lica, ili su sada nastali pravni subjekti. subjekti. Iz ovog zakona se ne vidi da će se on primenjivati i na njih.Ovo nije smelo uopšte da se stavi u pravni promet, odnosno, nije se smelo ići sa ovakvim predlogom, jer ovo će biti samo jedan odnos prema onima koji misle drugačije, prema onima koji žele da zaštite imovinu Srbije, imovinu Srbije, ne svoju ličnu. Prema njima će biti ova oštrica uperena, a da će dati neke efekte ovaj zakon, mi smo potpuno sigurni da od toga neće biti ništa. Zbog toga za ovakav zakon ne možemo i nećemo glasati.

Dakle, ako se iskreno želi, ako ova vlast iskreno želi da se uhvati u koštac sa kriminalom, da iskreno želi, svakako se ne bi čekao poslednji momenat i vreme predizborne kampanje koja još zvanično počela, ali samo što nije, a vi je promovišete, između ostalog, dnevnim redom ove sednice.Mi smo vam skretali pažnju da za sve ove godine, koliko ste prozivali, koliko ste kao vladajuća stranka i vladajuća koalicija prozivali neke bivše imenom i prezimenom i bogatstvom, zapravo niste uradili ništa zato što nijedan kriminalac kojeg vi nazivate kriminalcem nije procesuiran. To govori u prilog tome da vi niste iskreni u nameri da se suočite sa tim. Naravno, čovek se odmah pita zbog čega, nulta tolerancija prema korupciji, kriminalu, a korupcija i kriminal cveta li cveta. Ne da je nulta, nego sa nekoliko nula i ko zna koliko brojeva ispred.Dakle, ispred.Dakle, da ste hteli istinski da se borite sa kriminalom, da vratite otetu imovinu, da vratite sve ono što je stečeno kriminalnim radnjama, vi ne biste dozvolili da za nekoliko meseci dođe do zastarelosti postupaka koji su mogli biti vođeni protiv Miroljuba Labusa, Đelića, Vlahovića, Dinkića, Pitića i ostale bulumente iz tog vremena.

kako vi to zovete, ne znam kako se to moderno kaže, gde se mladi ljude uče kako treba da zarađuju novac itd. Zamislite predavač Pitić. Pitić. Pitić je sa mesta ministra postao vlasnik banke, pa je onda postao vlasnik fakulteta.Sada taj njegov fakultet naravno objašnjava mladim ljudima kako mogu da se obogate, valjda kao on. Računa on se obogatio, nije krivično odgovarao i evo recept.Dakle, vi ovde govorite, dugo već govorite o bogatstvu Dragana Đilasa, govorite o krađi novca na mostu. Da li je moguće da je to samo priča radi priče, a očigledno jeste, da vam ne pada napamet da se povede jedan ozbiljan postupak da se to definitivno utvrdi?Mi vam govorimo godinama o tome da je Dragica Nikolić preko svoje fondacije oprala i ukrala ogromne količine novca. Pitamo mi evo javno, i bez zakona ovog smo pitali, kako može Tomislav Nikolić da ima tri vile na Savi, da ima na Senjaku vilu, da ima stan u pametnoj zgradi, da ima crkvu, da ima latifundiju u Bajčetini? Kako je to mogao da zaradi?Kako može Zorana Mihajlović da nosi ogrlicu od 14.000 evra? Još kaže - to je bilo na sniženju, realna cena je 42.000 evra. Da li je moguće da se vi ne pitate da li će to biti predmet razmatranja kada usvojite ovaj zakon? Pa neće, neće, zato što među vama postoje zaštićene vrste. Zaštićene vrste biće i dalje netaknute.Nema danas ovde ministra Stefanovića, koji je bio prvi dan kada smo raspravljali o ovom predlogu. Na vašem glavnom odboru ministar Stefanović je rekao Vučiću da je Zorana Mihajlović njemu poslala inspektore i policiju na vili na Bežanijskoj kosi i od tada se pojavila vest da on ima vilu na Bežanijskoj kosi. Mi ga pitamo - kako je došao do te vile? Onda je Vučić jedanput objasnio da je prodao stan od 90 kvadrata pa kupio tu vilu. Odakle mu stan od 90 kvadrata, a svi znamo njegov profesionalni put?Ima toliko toga što bi stvarno trebalo i što bi moglo i što je moglo i bez ovog zakona. Ovaj zakon vam nije potreban. Danas će i ovih dana

pola miliona ljudi živi od garantovanog najnižeg ličnog dohotka od 30.022 dinara i kad vi takvim ljudima kažete - evo mi smo vlast koja se bori i koja će oduzeti imovinu svakom onom ko ne bude dokazao kako je došao do te imovine, ljudi će se radovati da mu da mu se komšiji uzme kuća, da se drugom komšiji uzme neka firma, itd.Vi na taj način tom patetikom, licemerstvom, psihološki pokušavate da utičete na ljude u predizbornoj kampanji i zato nudite ovaj zakon koji je najobičniji papirčić, koji apsolutno ništa ne znači.

ukazivali da ovaj Predlog zakona nije utemeljen u Ustavu Republike Srbije i da Ustavni sud svakako mora da ga ospori i da ovakav zakon koji donosite nije suštinskog već marketinškog tipa koji donosite uoči predizborne kampanje.Ono što je nesporno jeste da ova vlast zatvara oči pred kriminalnim radnjama svojih najviših funkcionera i da uporno izbegavate da ih procesuirate i da stanete na put da se spreči ozbiljan kriminal koji je zastupljen u najvišim organima vlasti.Da ne postoji dobra volja ili je nesposobnost u pitanju ili ne smete ništa da da preuzmete samo zato što to ne dozvoljavaju strane agenture jeste činjenica da i posle otkrivanja raznih afera i umešanosti ministra Zorane Mihajlović i njenih najbližih saradnika, koje u poslednje vreme hapsite pa ih puštate, njihova umešanost u ozbiljan kriminal, a vi ništa ne preduzimate. U više navrata ministar Mihajlović je istakla da nema nikakva primanja od Vlade Republike Srbije, da zarađuje od „Megatrenda“, a da troši mnogo više od onoga što njena imovinska karta pokazuje.Zatim se postavlja pitanje – da li ćete kada su u pitanju javni izvršitelji, koji su se na muci osiromašenog naroda obogatili, koji su im oteli kuće i stanove zbog toga što nisu bili u stanju da plate komunalne usluge, zato što nisu mogli, da li ćete i njihovu imovinu ispitati? Na žalost, sumnjamo da hoćete, jer i pored podrške više od 100.000 građana Republike Srbije ne postoji dobra volja da se u Narodnoj skupštini na dnevnom redu nađe Predlog zakona Predlog zakona SRS o izvršnom postupku i obezbeđenju, kojim bi bili ukinuti javni izvršitelji, a postupak izvršenja vraćen u sudove, čime bi bila zaustavljena

proverila koliko je informativno građana Srbije prijavilo svoju imovinu koja prelazi 35 miliona, što je bila obaveza od 2013. godine po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Verujem da mi nemamo takav podatak, a da se želeo zaista postići pravi efekat ili bilo kakav iskreni efekat po ovom zakonu to bi morali sigurno da uradimo. Međutim, vi to niste želeli svakako da uradite.Kada smo malopre rekli da postoji kontinuitet između finansijskih eksperata od 2000. godine, posebno 2003, 2004. godine i sve do 2012. godine sa današnjim sistemom vlasti vi to izgleda izgleda niste marili, za tu našu konstataciju, odnosno za tu istinu, za tu činjenicu.Kako vi objašnjavate i tumačite prodaju „Komercijalne banke“? To je rušenje ili urušavanje monetarnog sistema države Srbije. Videćete kakve posle ove privatizacije, prodaje, kakva finansijska kriza može da nastupi kada to budu svetski moćnici poželeli,

nego i za neke svoje potomke, a šta za one koji još uvek danas nemaju posao?Pre nekoliko dana, nisam mogao da verujem da postoje ljudi čija je penzija 14.500 dinara – 15.000 dinara. u dva dela, kako se ona prima, to je 7.000 dinara. Ti građani se ne smeju. Njima nije do smeha. Njima je veliki problem kako da prežive, kako da iškoluju, da pomognu svojoj deci i svojim unucima, kako oni da dočekaju sutrašnji dan, i nije im uopšte do smeha.Ovaj zakon, još jednom ponavljamo, zaista je potpuno besmislen i donosite ga u vreme kada je svako ko ne mora biti ni politički veš, ne mora biti ni ekonomski ekspert, ali ako zna šta treba da se desi u naredna dva meseca to je da se sprovedu izbori, njemu će biti potpuno jasno zbog čega je ovaj zakon baš sad, pa ako ste želeli da postignete neki efekat, ako ga nije bilo godinama – zašto niste sačekali da prođu izbori? Vi samo želite da pošaljete poruku kako ćete se boriti protiv onih koji nešto imaju, a građani Srbije zbog toga što oni vrlo često teško žive, sigurno ne svi, nisu voljni da prime dobre informacije i dobre vesti da njegov komšija, da njegov možda čak i bliski prijatelj ili rod mogu da imaju od čestitog rada više zarađenog i da malo bolje žive.Način žive.Način na koji se živi u Srbiji, način na koji vi sprovodite vlast kod velikog broja građana izaziva zavist. Nisu procenti…Ko je, je, kolega Mirčiću rekao da SNS neće pobediti na ovim izborima, jer neće imati 100% osvojenih glasova?Otvaranje konzulata, predstavništava u nekim mestima gde ne može da se izvrši nikakva kontrola

Gospodine ministre, ovaj zakon je protivustavan i vi kao ekonomista i stručnjak za tu oblast vrlo dobro znate da se na ovakav način ne utvrđuje nečija imovina

a i kasnije, izmenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji tačno je definisano kako neko može da izvrši izbegavanje, evaziju poreza, svoje obaveze i koji član Krivičnog zakona njega u krivičnom postupku tereti zbog toga.Sad je zaista neverovatno da vi ovako nečim što je apsolutno i neprimenljivo i, opet ponavljam, protivustavno, želite navodno da ispitate nečiju imovinu. Niste se bavili

koga.Apsolutno je jasno da Tomislav i Dragica Nikolić i njihovi sinovi nisu mogli da zarade milione i milione evra. Evo, svedoci smo toga i ja i gospođa Gojković i gospodin Mirčić. Mi ja od 1992. godine, vi još malo ranije, gospođo Gojković. Kako je neko mogao da stekne toliku imovinu, a da se ne bavi kriminalom?Onda su preko Fondacije Dragice Nikolić oprali, jel se to tako žargonski kaže, gospodine ministre, što ste vi trebali da proverite i nadležni iz vašeg ministarstva i nadležne inspekcijske službe, kroz Fondaciju Dragice Nikolić i razne izmišljene radove u gradu Kragujevcu stotine hiljada evra. Više takvih poslova, onda je to nekoliko miliona evra.Zamislite, gospodine ministre, samo na izgradnji jednog dečijeg parka, sad ćete reći – pa, to je, eto, humana misija, napravi se jedan park. Ne nije, to je bio način da se opere ogroman novac i to je javna tajna u gradu u kojem ja živim.Dragica Nikolić je za izvođenje tih radova prikazala 600.000 evra. Ono, po procenama svih ljudi koji se bave arhitekturom, građevinskim poslovima i, na kraju, to se nalazi preko puta moje zgrade, znači, mesta gde ja živim, ne košta više od 50.000 evra. Sve je to urađeno preko preduzeća „Banković d.o.o.“ iz Crne Trave. Znači, našli su neku fantomsku firmu, kao i „Jezero lejk“ Kragujevac i slični, i to su veoma proverljivi podaci.Evo, danas ističe, jel tako, rok za predaju završnih računa onih koji su po zakonu obavezni to da urade. Molim vas, gospodine ministre, ako danas jedno preduzeće, inače, da vam kažem da juče skoro ceo dan nije radio portal APR-a, pa se ljudi muče i ne mogu to da urade onlajn, što tako pompezno promovišete.Dakle, oni su morali da podnesu, kao i svako udruženje građana, evo gospodin Stojanović je više puta rekao da je i on na čelu jednog takvog udruženja, završni račun o svom poslovanju. poslovanju. Pošaljite, u svako preduzeće odlazi jedan inspektor iz organa Poreske uprave.Na području grada Kragujevca ili Beograda, već gde je njihovo sedište, veoma jasno se vidi kako su i na koji način preko raznih firmi, ćerki firmi, preko rođaka i prijatelja stekli ogromno bogatstvo i to je za zatvor, za krivičnu odgovornost. Uz sve ove druge koje poznajete iz tog perioda, a to su ovi čelnici i kriminalci iz DOS-a koji su se tako provukli, evo sada će 20 godina od tog petooktobarskog mafijaškog puča, znači, zastariće njihovo krivično delo otimačine, pljačke, upada u Saveznu upravu carina od strane Mlađana Dinkića automatskim puškama i svih tih dosovskih satrapa i vi ništa niste uradili.Sada, eto pred izbore donosite jedan zakon koji je em protiv ustava, em neće da tretira upravo one koji su izvršili najveće pljačke ove države i ovog naroda. Hvala gospođo Jovanović.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Izvolite. **Petar Jojić** Hvala gospodine potpredsedniče.Nije bilo preke potrebe da se ovaj zakon donosi, imajući u vidu da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, pre svega u članu 59. izričito propisano kako se unakrsno ispituje poreklo imovine. Dakle, treba postaviti pitanje i odgovornost nadležnim organima koji su bili zaduženi za ovu oblast.Dame i gospodo, gospodine ministre, još 1974. godine posle Drugog svetskog rata je donet prvi zakon o ispitivanju porekla imovine. Taj zakon je imao dosta dobrih strana.

važi.Dame i gospodo, ono što je trebalo i moralo da se radi, to je moralo da se pohapsi banda pljačkaša koji su opljačkali, pre svega neposrednom pogodbom, kada je prodat „Sartid“, a bila je podneta i krivična prijava i pokrenuta istraga protiv Nemanje Kolesara. U tom postupku su bili saslušavani

duplim cenama i tako zaradio prema nekim procenama oko 40 miliona evra.Dakle, bilo bi nužno i potrebno da se pokrene pitanje i reši i raspravi 24 privatizacije koje su predstavljale najveću pljačku u istoriji ove države. Te pljačke su nanele štetu više milijardi evra i o tome je čak Vlada Republike Srbije raspravljala.S druge strane, tu je dame i gospodo, i Verica Barać pokojna, ukazala na brojne probleme i kriminalne delatnosti koje su se odvijale u ove 24 pljačkaške privatizacije. Nije samo da se radi o 24 pljačkaške privatizacije, dame i gospodo, radi se o 2.800 preduzeća koja su prodata za vreme žutih mrava i žute

radnicima i građanima Republike Srbije, da ovo ne bi trebalo da se prašta ni da se zaboravlja, već se mora pristupiti pokretanju krivičnih postupaka?Ko je kriv za ovo? Kriva je bivša vlast, ali i ova vlast ima takvo pravosuđe, ima tužioce takve koji krivične prijave tih kriminalaca i pljačkaša drže u fioci. Tu su problemi, dame i gospodo, poštovani poslanici. Da smo imali tužilaštvo nestranačko i da su bili nezavisni, da politika na njih ne može uticati, mnogi bi se našli u zatvoru. Šta je najbitnije? Ne samo da odu u zatvor, nego smatram da njima treba oduzeti imovinu koju su opljačkali. Bez oduzimanja imovine i vraćanja građanima, nema pravde. Hvala, gospodine Jojiću.Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite. **Milorad Mirčić** Dužni smo, mi srpski radikali, radi javnosti da objasnimo neke stvari.Naime, mi ovde zastupamo jasan princip da, pre svega, treba gledati interes države. Kada je u pitanju oporezivanje i kontrola onih koji se bave politikom, mi smo za mnogo rigoroznije mere nego što su predviđene ovim zakonima.Svako ko se bavi politikom treba da bude pod kontrolom državnih organa, pojačanom kontrolom. To ništa nije novo, ali se bojimo kampanje, kampanje u smislu negativnih posledica koje mogu da se dese.Mi smo svi svedoci da se pre izvesnog vremena vodila kampanja protiv ministra finansija i to zamislite čoveka koji je bio, kako to potvrđuju argumenti, bio fantastičan studen, magistarski rad uradio, a onda je doveden u pitanje njegov doktorat. Svedoci smo, pošto sedi ovde ministar, kada se uspelo od strane nekih da se nanese šteta ne samo ministru, nego i Vladi, da se stalo sa takvim akcijama. Mi smo očekivali da će ti dušobrižnici da krenu dalje, da će imati podršku Vlade, da svi ministri, ako su već krenuli na jednog ministra, da svi ministri budu pod lupom i kada su u pitanju i diplome i kada su u pitanju fakulteti, kada su u pitanju njihova usavršavanje, a pogotovo kada je u pitanju imovina.Međutim, stalo se. To je ta kampanja. To ima duboke korene, još seže posle Drugog svetskog rata, kada su oni čupali brkove tzv. kulacima da bi im vadili žito i kukuruz sa tavana i podruma i ovo malo lični simbolično na to. Krenućemo kampanju,

Ali, protiv smo toga da se nanosi šteta tako što će se vršiti hajka, pa onda će oni koji imaju kapital, gde su raspoloženi i voljni da ulože taj kapital u ovoj državi, taj kapital plasirati van ove države, a mi ćemo kasnije, što kaže, da se kajemo, da kažemo napravili smo grešku.Ne može se tako voditi država. Mora da se razmišlja na način šta je to korist državi. Ovde se zamenom teza ide na to da srpski radikali, na neki način, prave opstrukciju, jer se boje za preispitivanje imovina njihovih ličnih ili bilo koga drugog.Sedeli drugog.Sedeli smo pre neki dan ovde, slušali mi svi ovde i ćutali što je žalosno, kada je neko od kolega ili koleginica čitao imovinu Dragana Đilasa, spisak imovine Dragana Đilasa. Otkud vam taj dokument? Ko vam je dao taj dokument? Da li je to tačno? Da li je to istina? Da li je to hajka na jednog čoveka koga ja politički uopšte ne mogu da shvatim i da razumem? Ne slažemo se, ali zar to nije otvaranje neke nove ere kada će neko na volšeban način doći do podataka da li su tačni ili lažni, da čita spisak imovine, pogotovo stanova? Ti ljudi imaju decu, valjda postoje institucije u ovoj državi. Za to se mi borimo i zalažemo srpski radikali, da sve ide kroz institucije. Hvala, gospodine Mirčiću.Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. Ovaj amandman zapravo upozorava na ono što je stav SRS. Vi ste ovde predvideli da u postupku kontrole se utvrđuje nezakonito stečena imovina fizičkog lica i njena vrednost. Mi smo rekli da to može samo na osnovu pravosnažne sudske odluke.Ne može čak ni u zemljama gde je korupcija na znatno nižem nivou nego kod nas, ne može se prepustiti nekim činovnicima da oni određuju da li je nečija imovina stečena na osnovu zakona ili na neki drugi volšeban način. Šta vi očekujte, da će tamo neki poreski službenik da procenjuje da li je neko nešto nasledio, da on čita, kako će poreski službenik da čita da čita rešenje o nasleđivanju, kako će da čita kupoprodajne ugovore, kako će da čita ugovore o poklonu, kako će da čita koncesione ugovore, kako će da čita ko zna šta. Prosto, ljudi nisu iz te struke.Vi dozvoljavate ovim zakonom da, kako se ono kaže – dva loša ubiše Miloša, dva bez duše, jedan bez glave. Nikoga mi ne branimo unapred i ne napadamo nikoga unapred, ali dešavaće se da će službenik Poreske uprave, njih nekoliko, po nečijem nalogu naravno, nekog koordinatora ili tako, ko vedri i oblači, reći će – e, ovaj nam politički ne odgovara, hajde pronađi mu, ima tamo neku kuću, čuo sam da ima i neke pare u nekoj banci, hajde traži te podatke i toga treba da skembamo.To nije način da se suštinski uredi ova oblast. To može samo na osnovu pravosnažne sudske presude. Nikome ništa ne može da se uzme. Vi ste uveli ste uveli ove izvršitelje da otimaju, da ostavljaju ljude bez krova nad glavom. Sad će ovi poreski službenici da ostavljaju ljude bez krova nad glavom. Dakle, kome god vam padne napamet vi ćete da ti ovlašćenje - oduzimaj, cepaj

15. se odnosi na poresku osnovicu za poseban porez. U stavu 1. ovog člana su odredbe kojima se definiše kako se utvrđuje osnovica poreza. Ovaj stav glasi – osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrednosti nezakonito stečene imovine koje čini zbir revalorizovane vrednosti utvrđene nezakonito stečene imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom njegovu izmenu tako što se reč – nezakonito briše.Ovo

koja je navedena, a to je da zakon uspostavlja mehanizam koji, između ostalog, omogućava i da imovina stečena koruptivnim aktivnostima potpadne pod režim posebnog oporezivanja.Slažemo se sa time da sva imovina mora da potpada pod režim oporezivanja, ali izražavamo i bojazan da bi se mogle stvoriti mogućnosti zloupotrebe ovog zakona, jer bi novčana kazna mogla ostati jedna sankcija za one koji su bili korumpirani. Onaj ko je korumpiran nastaviće i to da bude, možda će nakon određenog vremena platiti određenu kaznu i nikom ništa. To nije iskren način borbe protiv korupcije.S obzirom na to da se radi o važnom zakonu, ovaj amandman doprinosi poboljšanju kvaliteta teksta zakona. Hvala. Hvala, gospodine Ljubenoviću.Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.Izvolite, gospodine Stojanoviću. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 16. Predloga zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnim porezu. Ja sam svojim amandmanom tražio da se reči: „Jedinica Poreske uprave“, zameni rečima „Poreska uprava“.Smatrao sam da se na ovaj način tekst zakona definiše na bolji i precizniji način. Poznat vam je stav SRS da mi principijelno nemamo ništa protiv da se stvari u ovoj oblasti urade na način kako to najviše odgovara našim građanima. Međutim, više nego očigledno je da se ovaj zakon donosi iz marketinških razloga i da on služi samo u predizborne svrhe.Postoji opravdana bojazan da će se ovaj, kao i mnogi drugi zakoni, primenjivati selektivno, što će stvoriti dodatne probleme našoj zemlji i našim građanima. Imovina, pogotovo privatna imovina je nešto sa čim se niko ne bi smeo igrati. Nema toga kantara na svetu koji će na pravilan način izmeriti nečiju imovinu. Naravno, tu pre svega mislim na imovinu koju poseduje prosečan ili malo boljestojeći građanin. Kao lice koje je rođeno i sve do nasilnog egzodusa živeo sam na Kosovu i Metohiji i ja i moja porodica smo posedovali solidnu imovinu u našem rodnom Gnjilanu.Država

zbog svoje iluzije evropskog puta i nije adekvatno reagovala na zaštiti državne, društvene i privatne imovine. Narod je morao u bescenje da prodaje svoju pradedovsku imovinu

Savić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

ja bih pažljivo isproveravao, a tu su potrebne jake jedinice, jaki eksperti i pažljivo bih isproveravao imovinu bivših funkcionera za vreme ovog žutog bivšeg režima, jer postoje indicije po kojima bih ja uhapsio celu Vladu Mirka Cvetkovića. Ja bih to da se odmah hapsi, zajedno sa njim.Evo, navešću samo jedan podatak. Ta ekipa je prodala „Srbijaprojekt“, tako se zvala firma, za milion i po evra. Znači, celu firmu za milion i po evra.

koju je prodao zajedno sa firmom, kupila za četiri i po miliona evra. Znači, prodala firmu sa više zgrada za milion i po evra u Beogradu, a samo jednu zgradu od 1.800 kvadrata kupila Vlada, prvo prodala pa kupila po tri puta većoj ceni. Da li tu treba ijedan drugi dokaz da treba slančiti Mirka Cvetkovića i celu tu Vladu, zajedno sa ovim Nikezićima, bog otac znao kako su se zvali svi ti njihovi eksperti. Da čudo bude još veće, zgrada je kupljena bez tendera, znači prodata je cela firma koja je imala više zgrada za milion i po, a jedna zgrada kupljena je za četiri i po miliona evra, za tri puta veću cenu. Gle čuda, bez tendera je kupljena. A znate li za koga, za čije namene je kupljena? Za Agenciju za borbu protiv korupcije.Da li se nama stranka bivšeg režima to podsmevala? Prodali firmu sa više zgrada za milion i po, a samo jednu platili četiri i po miliona evra, bez tendera, i to za Agenciju za borbu protiv korupcije, a među prodavcima je bila i osoba iz "Bele knjige", to je ona čuvena knjiga kriminalaca itd. Treba li neki dodatni dokaz da pokupimo tu Vladu onako đuture, strpamo negde iza rešetaka. Ja verujem da tu ima ptica koje bi rado propevale. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite, gospodine Mirčiću. **Milorad Mirčić** Evo još jednog člana gde se naša sumnja povećava kada je u pitanju realno želja da se sprovede ovaj zakon, a to je da se pravi posebno odeljenje Poreske uprave i da zaposleni u tom odeljenju redovno idu na obuku.Više puta je do sada to gledano, to je uostalom jedna matrica po kojoj funkcioniše nešto što je marketinški osmišljeno, a suštinski je da li će biti u upotrebi, to niko i ne gleda.Naime, bi to bilo tako, onda bi se svelo na sledeće, da posebno odeljenje Poreske uprave i zaposleni u tome treba redovno da idu na obuku kako da obračunaju porez u visini od 75% na imovinu koja je različita za 150.000 evra u odnosu na prihode koji su prijavljeni. Evo, to je suština. Ko normalan može da poveruje da je ovo iskrena želja i odlučnost da se uvede red kada je u pitanju plaćanje poreza? Zašto? Zašto postoji potreba za posebno odeljenje, pa još da se obučavaju? Pa to su ljudi koji su stručnjaci u svom poslu u ovoj oblasti, Poreska uprava funkcioniše, što

nego zato što je to opštepoznato i, na kraju krajeva, ne bi bilo loše da to bude primer i onima koji su sada aktuelni i onima koji misle da će jednog dana da budu čelni ljudi ove države. Da se na na tom primeru gde su opravdana sredstva, pa šta ćete gore nego kad čovek upadne sa dugim cevima u Narodnu banku, kad upadne u Lutriju naoružan i uzima iz sefa gotovinu? Niz je primera koji su se dešavali gde su to najteža krivična dela, na taj način stekli imovinu, stekli, uvećali svoje bogatstvo i sad mi treba specijalno odeljenje Poreske uprave da idu redovno na Mi smo, da bi to izgledalo ozbiljno, predložili bar ovo da izbrišete, a od vaše volje zavisi da li ćete uopšte pristupiti ozbiljno ovom poslu, tako što ćete staviti van snage ovaj zakon. Hvala, gospodine Mirčiću.Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. **Vjerica Radeta** Ovaj član 21. je svojevrsni leh specijalis u odnosu na Zakon o sudovima i baš je neverovatno, kako vi karikirate ozbiljne stvari. Vi predviđate da sudije Upravnog suda koje sude po tužbi protiv konačnih rešenja o posebnom porezu moraju imati završenu obuku za sticanje posebnih sticanje posebnih znanja o utvrđivanju nezakonito stečene imovine i posebnog poreza.Pa, vi mislite da su sudije kreteni, da su sudije neobrazovane, da sudije ne znaju da čitaju zakon ili vi hoćete svoje specijalce, pa makar bili i sudije, da rade ono što sam malo pre kada sam govorila upravo skrenula pažnju, da ćete ciljano vi određivati kome treba oduzeti određenu imovinu. I neće vas biti briga da li je ta imovina stečena legalno ili nelegalno? Štitićete svoje, a neke druge ćete ojaditi i zato vam trebaju vaši specijalne sudije.Dobro sudije.Dobro znamo svi kakvu smo mi to sreću, pod navodnicima, dobili od ovih specijalaca u Sudu za organizovani kriminal i za ratne zločine. Dobili smo među sudijama kriminalce, među sudijama organizovani kriminal, dobili smo sudije za ratne zločine koji sude samo Srbima, koji izmišljaju i prihvataju predloge tužilaca za nekakva krivične dela i nekakve zločine kojih nije bilo, a pogotovo na način na koje pokušavaju da im sude. Zar na to nije nauk da nam ne trebaju nikakvi specijalisti. Trebaju nam sudije koji su pošteni i časni, koji su dostojni svoje funkcije i koji posao rade u skladu sa zakonom.Svaki sudija, gospodo draga, ako ne znate, ume da pročita novi zakon koji budete usvojili, da ga protumači i kada dobije predmet u skladu sa tim zakonom, taj sudija će u skladu sa slobodnom sudijskom voljom, zakonom i dokazima da presudi. Ne treba da bude nikakav… šta će, ko će, samo mi recite, ko će biti taj ko će te vaše buduće sudije specijalizante ili kako ćete ih zvati, specijalce, ko će njih obučavati? Šta? Neko iz Uprave prihoda dođe da obučava sudiju? Pa, vi stvarno toliko nenormalnih predloga imate, da to boli. Hvala gospođo Radeta.Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.Da li neko želi reč? član 22. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na zakona.Na član 23. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Vlada je prihvatila amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Izvolite, gospodine Periću. **Sreto Perić** Gospodine Marinkoviću, ovaj amandman i da je prihvatila Vlada on ne bi nešto popravio ovaj Predlog zakona, mada je ovo odličan amandman.Čuli ste da imamo specijalne sudove, specijalna tužilaštva, specijalne agencije, posebna odeljenja poreske uprave koja treba da se bore, navodno protiv nelegalno stečene imovine i sada, a kolega Atlagić je tu. Neki studenti kada studiraju oni uče na osnovu ozbiljnih udžbenika i polažu ispite, mada se ponekad ispit može položiti na osnovu neke skriptice, na osnovu nekih beleški. kada bi sada pravili neko rangiranje ovog Predloga zakona u odnosu na ozbiljne zakone ovo bi možda bilo u nivou te neke male nebitne skriptice.Nikakvih promena neće biti. Da imate zaista iskrenu i pravu želju da se borite protiv onih koji su nezakonito stekli imovinu koja prelazi uobičajeno moguće sticanje, vi ste imali do sada sasvim dovoljan broj zakona i po kvalitetu i po obimu kojim bi se to moglo regulisati. Međutim vi to ne želite, vi želite samo da i dalje psi laju, vozovi prolaze, ali ovaj vam je zakon potreban da bi samo one koji ne žele da se disciplinuju na način na koji vi to očekujete, mogli da dođu pod udar ovog zakona.Član 23. govori o bezbednosnim proverama zaposlenih u posebnoj jedinici poreske uprave, koji bi trebali da rade ovaj deo posla. Moram da vas podsetim nije to baš tako davno bilo kada je direktor Poreske uprave u Republici Srbiji, čovek koji je došao iz BIA imao tamo neku visoku poziciju u BIA, došao u Ljuboviju u jednu fabriku duvana, gde se vrši primarna prerada duvana, ponašao se kao da je došao sa divljeg zapada, vadio pištolje, pretio, pozivao se na predsednika Vlade u to vreme, eto da ima od njega direktan nalog. Šta smo mi imali za posledicu? Imali smo za posledicu da je ta primarna proizvodnja te industrijske biljke, ne mogu reći potpuno prestala, ali za 90% smanjena. To je podneblje vrlo kvalitetno, gde ta industrijska biljka uspeva, daje dobre prinose, dobar kvalitet i veliki broj ljudi, s obzirom da je da je potreban veliki živi rad, obezbeđuje svoju egzistenciju, odnosno egzistenciju svoje porodice.Posle nepromišljenog i nesavesnog postupka tog gospodina Marinkovića, to je stalo, fabrika, on je uhapsio fabriku. Bio je uhapšen i direktor. Ja u to ne ulazim, postoje organi ove države, on je dokazao da to nije bilo u redu, da je bilo protivzakonito, ali eto, to je jedan čovek bio. Iako moramo da vodimo računa o integritetu svakog čovek, ali on je uhapsio fabriku, zabranio pristup, zabranio prilaz zaposlenima u toj fabrici. Tamo je bio već neki otkupljeni duvan, prerađen, polu prerađen koji je propadao.Ogromna finansijska šteta je nastala, milionska šteta nastala. Ko će sve to da plati? Država. Pa, ko kaže da u ovoj agenciji neće biti takvi, iako ste vi rekli da su oni dužni da prijave svoju imovinu. Pa, vi u Zakonu o obezbeđenju i izvršenju kažete da javni izvršitelji, kao i lica zaposlena kod njih, nemaju pravo da se pojavljuju na licitacijama prilikom kupovine oduzete oduzete imovine. I, ne pojavljuju se oni, ali se pojavi tetka, strina, pojavi se neko njihov i onda kupuju tu imovinu. Takvu ćemo imati ovde situaciju. Dalje ovim, što koleginica Vjerica reče, ovaj prethodni član da je leks specijalis, pa i ovaj stav 3. ovog člana 23. je leks specijalis u odnosu na Zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova.Vi ovde kažete, oni koji budu vršili bezbedonosnu proveru onih koji će raditi u ovoj posebnoj jedinici da ne smeju da daju podatke kako na koji način su do toga došli i slično. Prvo, nemoguće je ovim ograničiti, a drugo, ako to ima za cilj da stvori direktoru poreske uprave, a kasnije ministru finansija koji će odlučiti o prijemu, da stvori pravu sliku o kandidatima, zašto bi se nešto krilo. Može da bude i zloupotreba od strane onih koji proveravaju i ako ja samo napišem za nekoga da nije podoban, a ne dokažem postupak na koji način sam ja to sproveo. Hoćete li vi verovati u to? Ako ćete verovati onda ćemo mi sa ovim zakonom imati još mnogo više problema nego što smo imali bez njega. Uraditi nećete ništa kvalitetno za građane Srbije. Oni možda daju podršku jednom zakonu gde bi sve to bilo provereno, ali ovakvom kao što je ovaj sigurno ne. Hvala vam.

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, gotovo da u našoj novijoj zakonodavnoj praksi nije bilo sličnog primera da se jedan zakon više najavljivao, da je njime prećeno političkim neistomišljenicima i prethodnim vlastodršcima još od petooktobarskog prevrata početkom veka.Svaka nova vlast, a to su bili žitu u različitim agregatnim stanjima, svakodnevno su punili stupce novinskih tekstova ko će se prvi naći na udaru tog zakona.Bilo je tu mnogo ilustracija, fotografija raznih nekretnina na ekskluzivnim lokacija. Navođeno je na stotinu imena u raznim sredinama. Sve se završilo ekstra profitom za nekoliko političkih neistomišljenika.U svakoj predizbornoj kampanji odzvanjalo je da će građani konačno saznati ko ih je opljačkao i osiromašio. ništa se nije događalo osim što je nova vlast, ne samo nastavljala nego još gore krala i pljačkala svoje građane.Sećam se, uvažene kolege, kao i dosta vas, govorili su da će po ugledu na italijanske sudove i zakone koji su zadali najteži udarac italijanskoj mafiji, čak su dovodili ovde članove italijanske vlade i sudije koji su oduzimali imovinu mafiji da će se to desiti kod nas.I šta se dogodilo? Žuti dođoše, zaviše Srbiju u crno, ne ostaviše ni kamen na kamenu, ogubaše zemlju, izvršiše ekonomski genocid Srbije i ko je odgovarao, a videćemo i posle ovog vašeg zakona ko će odgovarati.Sve sam ovo naveo da da ukažem i da podvučem da vidimo da li će se politička praksa nastaviti i posle ovog zakona.Što se tiče ovog Predloga zakona, sasvim na kraju da kažem, Srpska radikalna stranka smatra da ovakav zakon nije trebalo ni donositi iz razloga što u ovom zakonu osim posebnog poreza od 75% nema ničeg što nije sadržano u nekom od prethodnih zakona iz ove struke.Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala,

sam uložio amandman u odnosu na član 25, s tim što sam predložio da se koriguje visina novčane kazne. Dakle, predlažem da bude 500.000 i da se zameni onaj deo koji se odnosio u predlogu 500.000 da se zameni sa 1.000.000,00 dinara. Ima razloga što se toga tiče, neko bi morao da snosi odgovornost ukoliko ne bi pružao podatke nadležnom državnom organu.Dame i gospodo, gospodin Sreto Perić, poslanik Srpske radikalne stranke govorio je o članu 23. To je bezbednosna provera.Uvažene kolege poslanici, pošto sam radio u službama bezbednosti ne mogu da se složim sa ovakvim predlogom zakona

Imao sam prilike da proveravam policajce i referente koji su mi donosili izveštaje lažne, jer su odlazili kod komšija onoga onoga lica koje se proverava, a komšija nije u dobrim odnosima bio sa tim licem i davao je najnegativnije ocene i podatke o tom licu, a da sam naknadno proveravao kroz sve evidencije i utvrdio da se radi o časnom čoveku.E, vidite, kaže – da se proveravanje vrši obavljanjem razgovora sa građanima. E, to vam je bezbednosna procena. Hajde da pitamo ljude koji rade u BIA da li ovo može biti prihvaćeno i da li to može biti deponovano i povereno direktoru Poreske uprave? Milim da to nije trebalo predvideti i treba brisati.Dame

reši pitanje „Beovoza“, za građane Pančeva, jer ih je Ministarstvo građevinarstva kaznio i „Beovoz“ ide samo do Ovče, a išao je 25 godina sve do Pančeva. Sad treba proveriti gde je utrošeno 42.000.000,00 evra od ruskog kredita.Gospođa Zorana Mihajlović na moja tri pitanja nije dala odgovor. Kako su sredstva korišćena na Pančevačkom mostu na Dunavu? U kakvom je stanju onaj most, ljudi? Ono samo što građani ne padaju, ograde nema. Kad uzmete dve trake sa ove strane i dve trake sa one strane, to je nekoliko kilometara, to je oko četiri, pet kilometara, ograde su trule, most je u groznom stanju, a Pančevce je kaznila Zorana Mihajlović.Prema tome, dame i gospodo, evo tu je ministar, gospodin Mali, koji može ovaj slučaj, eventualno, na Vladi da postavi jer to pitanje zaslužuje, 15.000 građana dnevno putuje iz Pančeva u Beograd, to su đaci, studenti i radnici.Prema

član 26. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi Dame i gospodo narodni poslanici, vi svakako znate ko je Borko Stefanović, bez obzira što je menjao ime, prebivalište, stranke, recimo prošao put od Srpskog pokreta obnove, Reformista Vojvodine, potom Građanskog saveza, potom, Demokratske stranke, pa Levica Srbije, pa Stranka slobode i pravde, Dragana Đilasa, ako tu ima slobode i pravde, mislim nakaradnije ime za sebe nisu mogli izabrati.Meni je posebno ta njegova Levica bila zanimljiva. On je pokušao da sebe predstavi kao nekog siromaška koji se zalaže za prava siromašnih. Više mi je ta njegova Levica izgledala na - leva ruka desni džep.Hajde džep.Hajde da vidimo, taj kritičar, Borko Stefanović, šta je sve u svojoj političkoj karijeri uradio.Naravno, otac mu je bio jedan od direktora NIS za vreme Slobodana Miloševića, stric mu je bio jedan od glavnih ljudi u Ministarstvu spoljnih poslova, i otprilike, njegova karijera se tu tu kretala.On je poznat kao direktor u Ministarstvu spoljnih poslova, dok je Vuk Jeremić bio ministar, oni su poznati naftaši, poznati mangupi, pa da vidimo, taj Borko Stefanović je ispregovarao cenu NIS-a za 400.000.000,00 evra. Za 400.000.000,00 evra, što je kasnije bio jednogodišnji profit NIS, gospodin Stefanović je prodao dve rafinerije,

Borkom Stefanovićem ukoliko je to moguće, naravno, jer ukoliko ga budete tražili, dok je vršio pregovore onda se zvao Borislav Stefanović, pa je valjda, da zavara tragove i to njegovo – leva ruka, desni džep, promenio identitet i prebivalište i postao Borko Stefanović iz Beograda, više nije Borislav Stefanović iz Novog Sada.Taj Borko Stefanović je poznat i po jednom drugom slučaju, o kome može da svedoči bivši ambasador u Izraelu koji se zove Mile Isakov, naš veliki protivnik, posebno moj. Mile Isakov kaže da ta „leva ruka, desni džep“, Levica Srbije, Borko Stefanović klepio 20.000.000,00 dolara za vreme nagodbe sa Izraelcima oko one afere „Satelit“.

dogovorili da se zakupi satelit za ne znam 30, 40 miliona evra, da ga zakupi savezna država, a plati samo Srbija.

Svetozar Marović u ime savezne države ili zajednice Srbije i Crne Gore i Boris Tadić predsednik Srbije. Tri Crnogorca su se dogovorila da savezna država zakupi satelit, ali da se plati samo iz budžeta Republike Srbije. Naravno, kad je došlo do spora, Republika Srbija je bila ta koja je morala da se izuje i Borko Stefanović je napravio čudnu nagodbu, Izraelci su nudili da to oproste za 12 miliona evra, a Borko Stefanović se isprsio i lepo to platio poravnanje 27,5 miliona evra.Tome najbolje može da svedoči Mile Isakov, bivši ambasador u njihovo vreme, koji kaže da kada je otkrio taj slučaj, da su ga smenili sa mesta ambasadora Borko Stefanović i Vuk Jeremić, koji su verovatno taj novac podelili.Zato u smislu ovog zakona svi drugi zakoni deluju i ja molim organe unutrašnjih poslova i druge nadležne organe da lepo ispitaju to pregovarača za NIS, čuvenog Borka Stefanovića, vođu „leva ruka, desni džep“, s obzirom da on najviše kritikuje ovaj zakon, da se lepo isproveravaju ova dva njegova velika posla koja vrede više desetina miliona evra.Mislim da nije olakšavajuća okolnost to što je promenio ime, prezime i prebivalište, da se taj još uvek može pronaći ispod skuta Dragana Đilasa. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Za reč se javio, po amandmanu, narodni poslanik Dragan Jovanović.Izvolite, kolega Jovanoviću. već danima govorimo o Zakonu o poreklu imovine. Danima govorimo o zakonu koji je verovatno trebao i pre da se nađe na ovom plenumu, ali ono što sam hteo da upitam gospodina ministra jeste jedna stvar. Ja ne znam da li je on upoznat sa činjenicom da sam možda jedini narodni poslanik u ovom plenumu kome je Ministarstvo finansija 2012. godine radilo unakrsno ispitivanje porekla imovine?Zašto su mi kolege i koleginice poslanici to radili? Pa, samo zato što sam bio jedini opozicioni predsednik opštine u to doba u Šumadiji, a i uopšte u centralnoj Srbiji, žutoj opozicionoj vlasti u tom trenutku.Ja sam, iskreno, za njih mislio da neće doći gore vreme i da neću doći više u takve probleme, a i da će još neko bar u ovom međuvremenu, do 2020. godine, bar biti na taj način ispitivan kao što su to meni radili, ali očigledno da se to nije desilo. Zašto se to nije desilo pitam ja i vas, a i pitam ovde kolege narodne poslanike?Interesantna je situacija, gospodo poslanici, zato što su neki

i zato što je to interesantna priča, dragi prijatelji. Čovek koji je ovde bio sa naše desne strane i kadrirao u SNS, ovde je gospodinu Orliću rekao i nama i meni u TV duelu, koji sam nosio listu Aleksandra Vučić –Dragan Jovanović na lokalu u Šumadiji, da se neće brijati dok je Aleksandar Vučić i njegovi razbojnici na vlasti. Pazite, rekao je meni lično taj isti čovek. Samo da čujete, gospodo, pa da vidite kome treba da se ispita imovina.Zašto je ovo važno? Ovo treba i mediji da čuju. Taj isti gospodin i mediji da čuju. Taj isti gospodin danas je kadrovik... Pazite, čovek koji je rekao da je Srbija okupirana od stane Vučića i njegovih razbojnika, danas u Šumadiji meri krvna zrnca ko je i koliko za Vučića? Da li vi verujete i da li to ovaj ministar može da poveruje što ovo sluša?Zašto je to važno, gospodo draga? Zato što je gospodin preleteo u SNS, dobio fotelju u Koridorima Srbije. Za tri godine, može svako da ode, okom da vidi, da se između Topole i Rače u selu Sepci pravi objekat vredan više miliona evra. Pazite, za tri godine da li neko meni kao čoveku koji je 15 godina na čelu opštine, treći mandat kao narodni poslanik.U drugoj sali smo 2008. 2008. ili 2007. godine, gospodin Vučić, i ja sam bio među njima, Dinkiću nosili robijaško odelo. Sećate se vi, gospodo radikali, kako je to bilo? Sada ti isti ljudi su presvukli dresove. Da li će se njima raditi ispitivanje porekla imovine? Njihov državni sekretar 2012. godine mi je lično pretio za to i rekao mi je što mi se to radi.Godine 2009. ili 2010. na prvom mitingu Srpske napredne stranke i Nove Srbije u Kruševcu mi smo iz Topole vodili deset autobusa, prvi miting gde su se predstavili Toma i Vučić.

autobuse iz džepa plaćaju evrima da bi, navodno, vodili i vozili ljude po Srbiji.Da li je to moguće i da li će to, gospodine ministre Mali, biti ispitano, da vidimo kako je čovek za tri godine u Koridorima Srbije zaradio da pravi destileriju od više miliona evra?Da li vi znate, gospodine Mali, to svi u Šumadiji znaju, ovde ima časnih poslanika koji sede sa moje leve strane, mogu to da potvrde, da čovek dovodi firme koje asfaltiraju na Koridoru 10, da mu asfaltiraju foćnjake, dvorišta i sve ostalo oko te destilerije i javno se hvali da mu je kuma zamenica ministra policije i da mu zato niko ništa ne može? Taj isti čovek sada kaže - ja sam SNS i meni niko ništa ne može.E zbog toga, nažalost, dragi prijatelji, ja moram da podignem glas i da kažem - ako je Draganu Jovanoviću moglo Ministarstvo finansija da ispituje i krvna zrnca i sve ostalo da radi, mislim da bi trebalo i tim ljudima elementarno da se ispita poreklo imovine, bez obzira što su oni promenili stranački dres. To Dragan Jovanović nije uradio i sada da me maltretiraju ranije žuti, a sada oni samo presvukli dres i kažu - mi smo Srpska napredna stranka, nama niko ništa ne može.Ovo je, gospodo draga, nedopustiva stvar i zbog toga, zbog naroda i časnih Šumadinaca ovo se moralo reći i zbog ovih časnih ljudi koji ovde sede s moje leve strane,

I pre nego što ste ovim zakonom, koji je, opet ponavljam, protivustavan, ustanovili neke specijalce i poreske uprave, počeli su da dolaze specijalci po Srbiji.Da li je normalno, gospodine ministre, pored živog i zdravog direktora Poreske uprave, kojeg inače poznajem tridesetak godina, Selimira Glišića, u Kragujevcu, da vi šaljete nekog kadrovika iz Kruševca da dođe… Kako beše, Dragane? Milivojević iz Kruševca da on organizuje rad Poreske uprave u Kragujevcu?Ako vi imate neko slobodno mesto u Ministarstvu u Beogradu, pa taj iz Kruševca treba negde da se uhlebi, koji inače apsolutno ništa ne zna ni o kragujevačkoj privredi, ni o preduzećima, ni o preduzetnicima, što Selimir Glišić ima u malom prstu, on će za godinu dana verovatno i u penziju. Vi se igrate na takav način i maltretirate privrednike grada Kragujevcu.E, sada, u ovom članu piše Agencija za sprečavanje korupcije. Koja je to agencija? Ima Agencija za sprečavanje korupcije koja se tiče javnih izabranih funkcionera, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije. Tako se zove. To je pravilan naziv.Ako ćete vi sada neku novu agenciju za sprečavanje korupcije da izmišljate da biste sprovodili ovaj nesprovodiv zakon, protiv kojeg će svakako biti pokrenuta žalba Ustavnom sudu, to sam sigurna, vi se onda igrate nekim stvarima koje se tiču veoma ozbiljnog rada drugih državnih organa. Ne samo suda, o čemu je govorila koleginica Radeta, da vi sad treba da obučavate sudije, nego i organe poreske uprave, a na kraju krajeva, gospodine ministre, i bankarski sektor.U svakoj banci, vi to vrlo dobro znate, postoji sektor rizika, postoji sektor koji se bavi sprečavanjem pranja novca i po međunarodnim standardima onaj koji radi tamo, eto, spletom okolnosti i neke moje drugarice rade na tako odgovornim poslovima u pojedinim bankama u ovoj zemlji, dužni su da kroz indikator tzv. sumnjivih transakcija vide o čemu se radi kada je upitanju neka kupovina.Naravno i tu ima raznih zloupotreba, one rade svoj posao, ali dođe taj iz upravnog izvršnog odbora i kaže – seci tog, ovome ne daj to i znači da je sve to onda farsa. Jer, takva veza i sprega ovih žutih koji su preleteli poput tog Senića mafijaša iz Rače u SNS, ne može mu niko ništa. Za sada je tako, ali videćemo, doći će vreme kada će morati pravda i zakon, možda su spori ali dostižni, da se poštuju i u takvim slučajevima.Imamo situaciju, gospodine ministre, evo, sad pošto je ovaj zakon, ovo je stvarno smešno,

Kako ćete vi, eto, on drži taj novac u slamarici, nije ga odneo ni u jednu banku, nije kupio nijednu nekretninu da sad se bavite utvrđivanjem porekla tog novca?Umesto da ste lepo ljude pozvali da dođu, a mi smo i rekli sada, s obzirom na to da ste prodali na ovakav način Komercijalnu banku, da to urade u banci „Poštanska štedionica“, da donesu svoj novac i da na takav način otvaranjem računa i polaganjem svog novca mogu, dakle, da uđu u legalne tokove i da kupuju nekretnine i da koriste za druge svrhe, vi se bavite nekakvim fantomskim istragama i pokušavate da ovim zakonom ustanovite da će se sprovoditi nešto što ne može da se uradi bez ovih drugih organa.Onda lepo ukinite pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, šta će vam onda, Upravu za borbu protiv korupcije, ukinite poreske inspektore i sve druge organe, jer vi pravite neke nove paraorgane, kao što je u ovom članu 28. i nekakva Agencija za sprečavanje korupcije.

Radeta. **Vjerica Radeta** Evo, ovo su poslednji ili je baš poslednji amandman na ovaj Predlog zakona i zaista zaslužuje, pre svega radi javnosti da se na neki način zaokruži priča o ovom što ste vi pokušali da predstavite kao nešto od čega će ne znam ko sve živeti bolje.Dva su razloga zbog čega vi donosite ovaj zakon. Suštinski razlog je predizborna kampanja. Vama će ovo služiti za predizbornu kampanju, a koja su u okviru toga dva razloga? Prvi, obraćate se ljudima kojih je, nažalost, u Srbiji najviše koji teško žive, koji imaju nenormalno male penzije, koji rade za minimalnu zaradu, koji nemaju ni za osnovne životne potrebe dovoljno sredstava, obraćate se njima i kažete - e, vidite, svi ovi što su bogati mi ćemo to da im oduzmemo jer mi ne znamo kako su se oni obogatili. To je jedna strana priče.Drugi razlog je taj što se vi, zapravo, sada obraćate, takođe vam je to jako važno u predizbornoj kampanji, ljudima koji imaju puno para, koji imaju skupe nepokretnosti, da ih ovim zakonom podsetite da nisu bili dovoljno široke ruke u čašćavanju lokalnih odbora vaših, finansiranju kampanje itd.Sad, ko se pokaže da mu nije teško da izdvoji određena sredstva, koga lepo tamo izreketiraju, taj može biti bezbedan, niko mu imovinu dotaći neće. To je nešto već viđeno. Vi inače prepisujete ono što su radili ovi pre vas, pa nije čudo što i to radite. To je već viđeno na kompaniji BK svojevremeno.Evo, pre nego što dalje krenem nešto o ovom zakonu, moram da se vratim čas na amandman koji sam ja malopre obrazlagala na to što pokušavate specijalne sudije, da da neke ljude obučite za specijalne sudije za ovu oblast. Evo, vidite, postoje i sudije koje nisu specijalci, koji su normalne sudije, rade svoj posao i koje posao rade u skladu sa zakonom. Sad pitamo mi, da je više ovakvih sudija, evo ja sada ne znam ni kako se zove sudija, radi se o Leskovcu, ali Predrag Kostić, javni izvršitelj iz Leskovca, dobio je pet godina zatvora zato što je za dve i po godine sa namenskog računa firmi svoga sina dao 27 miliona dinara.Zamislite vi šta rade javni izvršioci i oni neće biti predmet ovog zakona. Njihova imovina je legalna, njihova pljačka je legalna. To koliki su im bankovni računi, koliko nekretnina imaju za ovih poslednjih nekoliko godina, njih niko neće dirati, jer Bože moj, vi ste njima zakonom dozvolili da skidaju kožu sa leđa ljudima, da pljačkaju besomučno.Da ste vi zaista bili iskreni kada ste donosili, kada ste razmišljali o ovom zakonu, vi bi ste učinili nešto dobro za državu Srbiju. Prvo, ne bi ste prodali Komercijalnu banku. Guverner vam pre nekoliko dana kaže: „Država ne treba da prodaje Komercijalnu“, a tada već počelo potpisivanje ugovora. Zašta vam služi Narodna banka? Koja je njena uloga kada su u pitanju državne banke?Dakle, umesto da ste pozvali sve državljane Republike Srbije da donesu pare u svoju državu, da ih ulože u Poštansku štedionicu, vi ovim zakonom terate ljude da sakrivaju pare, da dok zakon ne stupi na snagu, zakon se ne može retroaktivno primenjivati. Dakle, evo, danas mogu svi da se rastrče da podignu pare iz Srbije i da ih nose tamo negde van Srbije. Danas mogu da naprave, ne znam koliko, ugovora o poklonu, o fiktivnoj kupoprodaji itd, kad zakon stupi na snagu, nije Marko Marković vlasnik ničega, nego Janko Janković, podeljeno sa tamo nekim još Petrom Petrovićem.Znači, njih dvojica podelili, sva trojica zapravo, napravili lepo dil i niko ne podleže ovom zakonu. Na taj način se zakon izigrava, na taj način će padati cene nepokretnosti. Na taj način se stvara pravna nesigurnost.Vi mislite da je sve onako što lepo zvuči i što je lepo da vas narod čuje, mnogo bi vam se ljudi više obradovali, ministre, da ste rekli da ćete podići najnižu zaradu, bar na nivo najniže potrošačke korpe, da će penzije najniže biti bar na nivou najniže potrošačke korpe. To je ono što narod interesuje.Vi hoćete od ljudi da stvarate da budu zavidni komšijama, rođacima +, prijateljima ako nešto imaju.Šta će biti ako neko ima imovinu od 149.999 miliona? Šta će njemu biti? Ništa. Ali, ako ima okruglo 150, taj pada pod ovaj zakon. Ništa vi ovo niste dobro uradili, verujte, apsolutno ništa.Ali, ako već donosite ovaj zakon, sada ćemo lepo da vas podučimo i poučimo na koga posebno treba da obratite pažnju. Tvrdite da ćete krenuti iz svog dvorišta. E, pa videćemo koliko vam zahvata to dvorište.Opet vas podsećamo, Đelić, Pitić, Vlahović, Labus, Dinkić, oni su grobari srpske privrede. S njima je počelo uništavanje privrede u Republici Srbiji. Oni su kreatori i realizatori kriminalnih lopovskih afera. Vi ste obećali, mnogi su umešani u one 24 sporne privatizacije, vi ste obećali da ćete ih rešiti. Doduše, obećali ste, pre svega osam godina, gde ćete pre, bilo je prečih poslova.Dakle, prvo, dok im ne nastupi zastarelost za krivično gonjenje, a to je do kraja ove godine ili negde do septembra, uradite to ako hoćete stvarno da se borite protiv korupcije i kriminala.Rešite više tu priču oko Đilasa, oko ne znam koga još prozivate, Vuka Jeremića itd. Mi se slažemo sa vama. Jasno je da su oni lopovi, ali kako je moguće da vi imate sve poluge vlasti, da lopovi šetaju, još vas nešto prozivaju? Tu nešto nije logično, nije normalno.Ovde je pre neki dan jedan kolega rekao da je iza Đilasa, ukrao je ne znam koliko stotina miliona, slično kao Zorana za „Behtel“, otprilike to je ta ta vrednost i on kaže - iza Đilasa će ostati samo taj dug. Ne, ostaće, most je ostao, a taj dug je on napravio zato što je ukrao, ali to će biti dug države Srbije. Isto to, ostaće deo Moravskog koridora, ostaće, a Zorana uzela 300 miliona evra. Ko će odgovarati? Neće niko, zato što vi ne želite da se na pravi način suočite sa ovim problemima.Šta će biti, gde su onolike pare koje su pokradene u korupcionaškim aferama kroz javne nabavke? Ovde su se izređali svi mogući predstavnici nezavisnih regulatornih tela. Sve izveštaje smo im ovde raspravljali, usvajali ste ih. Svaki je rekao da postoji ozbiljan problem i ozbiljne količine novca su nestale kroz zloupotrebu ili izbegavanje potpuno javnih nabavki. Kako će to ovaj zakon da reši? Neće nikako, jer ni to vam nije tema, naravno.U prvom delu smo govorili, pominjali smo kada ćete, da li ćete po ovom zakonu ispitati imovinu Tomislava Nikolića? Evo, da ponovim, kuća na Senjaku, stan u pametnoj zgradi, tri vile na Savi, latifundija u Bajčetini, crkva u Bajčetini, kuća u Kragujevcu i Dragica i Dragičina fondacija. Da li ćete se time baviti? Bojim se da nećete.Da li ćete objasniti, nema danas Nebojše Stefanovića, pitala bih njega direktno, pošto mi govorimo ono o čemu javnost bruji. Bruji o vili Nebojše Stefanovića na Bežanijskoj kosi. Vučić je lično rekao da je došao do te vile tako što je prodao prethodno stan od 90 kvadrata sa garažom. Naše pitanje je kako je došao do tog stana sa garažom? Kako je to kupio? Od koje plate? Gde je radio?Dakle, nemojte da mislite da niko ništa ne zna zato što, eto, vama nije interesantno da se o tome priča.O Zorani, po ovom zakonu mora se ispitati cena njenog, zamislite, i broša i rukavica i ogrlice i priveska i tašnica. Ona žena na sebi u svakom momentu nosi najmanje 20.000 evra.

To je pitanje. Možda bi mnogi od nas obukli takva lepa odela i te lepe broševe, ali nema se.Da se.Da li ćete ovim zakonom malo otići do inostranstva? Naši državljani su u pitanju. Da li ćete na osnovu ovog zakona videti kako je Jorgovanka Tabaković kupila stan u Rimu svojoj ćerki? Hoćete li to pitati? Nećete.Mi smo rekli da i diplome lažne treba da budu predmet ispitivanja po ovom zakonu, jer Jorgovanka Tabaković je na osnovu lažnog doktorata postala guverner i zarađuje 5.000 evra mesečno. Znači, to je vrlo povezano.Nebojša Stefanović, čija je sporna i diploma sa osnovnih studija, kamoli doktorska, je takođe ministar i zarađuje, ne samo što zarađuje, nego ima mogućnosti posebne komunikacije sa „Krušikom“, pa njegov tata može da izvozi oružje „Krušikovo“ po ceni kako se uveliko piše takvo da je „Krušik“ napravio zbog njega gubitak.Dakle, ne smete se kriti. Morate sesti tu da vas lepo pitamo i da nam lepo odgovorite. Ovo nije ništa lično. Mi smo narodni poslanici, vi ste Vlada. I moramo na ovaj način da razgovaramo.Moramo da razgovaramo o ovom zakonu i sa aspekta Ustava i sa aspekta njegove ustavnosti.Zaboravila sam, toliko imate ministarskih afera da prosto čovek ne može sve da ih pomene. Zamalo da zaboravim ovog Vanju Udovičića. Vanja Udovičić, tamo strpali nekog u zatvor, kao što su i Zoranini saradnici u zatvoru, a ona šeta. On je nekoj fantomskoj firmi dao 143 miliona dinara za neke evropske univerzitetske igre 2020. godine.Da li ćete ispitati ogromne pare koje je Rasim Ljajić dobio kao šef narko mafije? Nećete.Ovo mafije? Nećete.Ovo što pričamo nisu samo priče. Ovo samo treba da uzmete. Doduše, vi ste sve ovo mogli i još uvek možete da radite na osnovu postojećeg krivičnog zakonodavstva. I ovaj zakon vam uopšte nije trebao.Ponavljamo, vi se ovim zakonom samo hvalite, jer sad ljudi kažu – evo, svaka im čast, donose Zakon o poreklu imovine. I šta će se desiti? Tresla se gora, rodio se miš.Upozoravamo ljude koji imaju dosta para da vode računa, moraće verovatno da daju reket vladajućim strankama da bi bili pošteđeni od udara ovog zakona. I svi oni koji vam nisu dali dovoljno reketa, njih prozivate u javnosti. Mislite da se i to ne zna? Nisu svi bogati ljudi u Beogradu i nisu svi ljudi sa sumnjivim bogatstvom u Beogradu. Čačnite malo po Srbiji. Pogledajte po lokalnim samoupravama šta rade vaši reketaši, šta rade vaši predsednici opština, kako uzimaju pare, kako reketiraju ljude i one koji bi pošteno da rade i nešto zarade. Oni koji nisu baš preterano pošteni, lako se sa njima udiluju. Daju njima koliko im je dovoljno, koliko im treba i mirna Bačka.Tako Bačka.Tako ne može. To nije ozbiljan odnos prema narodu, pre svega. Nemojte da pričate narodu da ćete nešto epohalno uraditi zato što ste ovaj zakon predložili i što ćete ga usvojiti.Vas dva ministra, taman lepo da ste u tandemu, gospodine Mali i gospodine Đorđević. Možda se nećemo do sledećih izbora nešto preterano ni viđati. Mnogo puta sam vas pitala u ime SRS i u ime naroda Srbije da li radite nešto na tome da najniža plata u Srbiji bude bar 37.000, koliko je najniža potrošačka korpa i da najniža penzija bude bar 37.000 dinara, koliko je najniža potrošačka korpa? Hvala. **Vladimir

ovim zakonom je prećeno, recimo, prethodnim vlastodršcima, ali prolazile su godine, smenjivale su se vlasti, a zakona ni na vidiku.Dočekasmo konačno Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine. Odmah da kažem da sam razočaran ovim smešnim izdanjem zakončića od 29. članova.

iz ovog Predloga zakona su bitne, a sve ostale su se mogle naći kroz neke izmene i dopune nekog od zakona koji uređuju ovu problematiku. Na koga će se zakon odnositi, od kada će se primenjivati, a posebno kako će se štititi oni koji se nađu pod njegovim udarom, sve je nepoznanica.Zato delim mišljenje svoje SRS da je ovakav zakon nepotreban i da efekti njegove primene ni izdaleka neće opravdati ciljeve ovog zakona koje je predlagač zacrtao. Da bi ovaj zakon imao efekta, da bi opravdali to što njime nagoveštavate, onda sve svoje potencijalne stručne i ostale kapacitete morate angažovati i krenuti od vas samih, kao što ste i obećali. Očekujem da je gospodin ministar, koji je sedeo tu za vreme diskusije radikala, napisao i nacrt novog zakona

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Na

a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Izvolite, gospodine Periću. **Sreto Perić** Zakon o parničnom postupku je jedan procesni zakon kojim se uređuje način i postupak vođenja određenog sudskog spora.Prateći probleme koji se pojavljuju u postupku izvršenja, Ministarstvo pravde je smatralo da treba da interveniše u ovom Predlogu zakona, odnosno ovim članom, gde će se prilikom donošenja presude, koja ima karakter izvršne isprave, pa ako je fizičko lice uneti njegov jedinstveni matični broj, ako su u pitanju privredni subjekti, onda matični broj, ako su u pitanju organizacione jedinice ili država Srbija, onda upisati karakteristične brojeve koji prate njih. Ovako bi trebalo da bude, da Ministarstvo pravde prati ostale aktivnosti u postupku izvršenja, a ne samo kako i na koji način da se lakše sprovede izvršenje.Naravno, ne treba ispustiti iz vida činjenicu da bi ovo moglo, do određene mere, i da pojeftini postupak izvršenja za izvršne dužnike, jer do sada svaki pokušaj uručenja presude ili izvršenja na bilo koji način kod dužnika imalo je imalo je ogromne troškove za izvršnog dužnika. Ovo ukoliko donese do tog određenog poboljšanja, odnosno smanjenja troškova, moglo bi da bude pozitivni pomak za dužnike.Međutim, ovo je samo jedna sitnica. Ovo je jedna sitnica i vrlo je interesantno pitanje bilo koleginice Vjerice Radete i SRS – da li će se ovaj prethodni zakon o kojem smo mi govorili i u raspravi u načelu, a i kada smo obrazlagali naše amandmane, odnositi na javne izvršitelje? Tu je odgovor potpuno jasan – naravno da se neće odnositi, jer je u prvom članu ovog prethodnog zakona već rečeno da će se on odnositi samo na fizička lica.Sad da ne otvaramo veliku polemiku vezano za… Inače, Predlog ovog zakona ima ukupno dva člana. Znači, član 1. pojašnjava kako i na koji način će biti lakše identifikovati uglavnom izvršne dužnike,

raspravljamo u pojedinostima, mi smo predložili da to bude od 1. marta 2020. godine, sasvim logično. **Vladimir

postavlja dnevni red, opet babe i žabe, ali evo dokaza. Mi smo dobili još 22. novembra od Vlade Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku i zakon je trebao da stupi na snagu, Vlada predložila, 1. januara 2020. godine.Sada pitamo – da li je pretrpeo neko neku štetu zato što zakon nije donet na vreme i što nije stupio na snagu tog 1. januara 2020. godine? Ako jeste, ko je, kako će odgovarati, da li će odgovarati? Ako nije, onda znači da ove izmene nisu ni potrebne. Ako nije morao da stupi na snagu 1. januara ove godine, evo već dva meseca prošla, znači uopšte nam ove izmene ne trebaju.Upravo trebaju.Upravo su mi javili da se Zlatibor Lončar jako naljutio što njega nisam malopre spomenula, jer on kaže da i njegova imovina treba da se preispita. Valjda je mislio na to kako je on došao do stana, od kojih kriminalaca je dobio stan.Podsećam na jednu izjavu Aleksandra Vučića iz juna 2019. godine kada je rekao da Bog Otac ne zna gde ide novac za zdravstvo. Dvadeset posto budžeta za zdravstvo, kaže Vučić, evo, da me sad neko ubije, ne znam gde ide. Dakle, ni Bog Otac, ni bog Vučić ne znaju gde ide 20%, Vučić rekao, sredstava planiranih iz budžeta za oblast zdravstva. Vi sada možete da kažete koliko se gradi u zdravstvu, koliko se radi, to što vidimo jeste činjenica, ali evo imate zakon pa ispitajte i ovo. Hvala. **Vladimir smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Izvolite, gospođo Jovanović. Za vreme DOS-ovske vlasti bilo je neverovatnih slučajeva, pa i jedan takav, setih se kada je počelo da se nabraja sve to što su oni opljačkali, da je ministar za saobraćaj Marija Rašeta Vukosavljević omogućila

za nekakvu proizvodnju u selu odakle je taj čovek i oni su otvorili, zamislite, gospodine Marinkoviću, vi ste tada bili mlađi, pa se možda ne sećate toga, noćni klub.

onog Vujovića, utvrdilo ko je sve za vreme Mlađana Dinkića, eto tako, samo na njegov potpis ili nekog njegovog, uzimao ogroman novac iz Fonda za razvoj?Pazite, to je bila velika pljačka. Ti šifrovani iz G17 su osnovali posebno ministarstvo koje je vodila Verica Kalanović za investicione projekte, već kako se zvalo, gde Aleksić iz Trstenika, to Milena najbolje zna, dođe i kaže – treba mi toliko i toliko, ona kaže – nema problema, pare su kod mene, evo ti. Dođe ovaj drugi, treći. Sav taj novac je novac je „pljačka budžeta Republike Srbije“, građana ušao u nekakve legalne tokove.Bilo je i takvih slučajeva da se nekom preduzetniku napiše – evo tebi 100.000, ovome 50.000, sve zato što su oni to mogli. Sad dovodite u situaciju nekog čoveka da treba da kupi nešto tako od nekoga, recimo stupi na snagu ovaj zakon, neko ko je naš gastarbajter, neko ko je legalnim novcem zaradio kupuje fabriku, firmu, ugostiteljski objekat od tog nekog ko je ukrao od države, a vi sad niste ništa uradili putem Zakona o krivičnom postupku, već sad izigravate nešto ovim nemogućim zakonom.Šiptarski teroristi koje je ovaj nesrećni Majić, iz gnjilanske grupe oslobodio, širom Srbije, gospodine Marinkoviću, a najviše u Nišu i na jugu Srbije kupuju nekretnine novcem od droge, trgovine oružjem, čega god, jer to su zlotvori koji su pušteni na slobodu, a zna se kakva su zlodela uradili. Ko će to da kontroliše? Hoćete njima da oduzmete na takav način stečenu imovinu, neki stan ili kuću koja se vodi na neka razna lica?Molim vas, nemojte da zamajavate narod sada zato što su izbori kako ćete vi to da rešite, kako ćete da sprovedete pravdu, jer znate da je narod ogorčen na svu tu pljačku, kad vrlo dobro znate da je ogroman broj onih koji su za vreme žutih, za vreme Dinkića, Vlahovića, Đelića, Pitića i svih drugih, na takav način pljačkali Srbiju, sada upravo u vašim redovima. **Vladimir Marinković** član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite gospođo Radeta. Raspravljali smo kroz druge zakone o formi propisanu zakonom za neki ugovor ili pravni posao, da li važi za punomoćje za zaključivanje tog ugovora, odnosno za preduzimanje tog posla, ali je interesantno da vi najpre krenete sa zakonom koji nije u skladu, i tada smo vam govorili da taj zakon nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, i vi onda to kasnije menjate

izvršitelja.Tako funkcionišete kad vam se zada da donesete neki zakon vi uopšte ne vodite računa kako je određenu materiju regulisao neki drugi zakon koji je sistemski zakon, kako je propisano Ustavom i zato donosite zakone koji su neprimenjivi, koji ne mogu da se primenjuju u roku kada vi napišete da počinje primena zakona.Zato i danas imamo ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, koji formalno gledano u ovom smislu, što ste vi predložili, treba da se menja. Ali ovde je opet problem suštine, a suština jesu notari i izvršitelji i moram podsetiti na to da je SRS podnela nov Predlog zakona nov Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju i da nas je u tome podržalo više od 100.000 građana Republike Srbije i da vi, drage kolege, ni slučajno ne želite da se o tom zakonu raspravlja, a imamo ovde raspravu o zakonima pojedinačnih poslanika i Nenada Čanka i Gordane Čomić i imaćemo u ponedeljak Predlog zakona drugih troje kolega iz ove Narodne skupštine, ali kada nešto predloži SRS, makar to tražilo i više od 100.000 građana, vas to ne interesuje zato što vas ne interesuje narod.

propisao formu ugovora, s tim što je trebalo uskladiti sa Zakonom o državnom premeru i katastru, jer u Zakonu o državnom premeru i katastru ne govori se o se o nepokretnim stvarima, nego se govori o nepokretnostima.Dame i gospodo, od kako je zemljišna knjiga prešla u katastar Srbija ima velike probleme jer smo imali u prethodnom periodu uredno vođenje evidencija i upisa nepokretnosti dok je bila u primeni zemljišna

ne.Međutim, kako je zemljišna knjiga prešla u javni registar, pre svega, katastar, od tada građani Srbije imaju ogromne probleme. Ti problemi se ogledaju u tome što su nestručni ljudi u katastru koji pogrešno obavljaju upis prava vlasništva na nepokretnostima, pa građani moraju da se žale drugostepenom organu, pa drugostepeni organ vam je, pre svega, bilo Ministarstvo građevina, na čelu sa ministrom Zoranom Mihajlović, i za vreme dok je ona radila, od početka pa do pre godinu dana, ona je imala u fiokama 36.000 nerešenih predmeta, a tih 36.000 predmeta se odnosilo na građane koji su trpeli štetu jer nisu mogli da ostvare svoja prava,

forma ugovora trebala je da bude sadržana u ovom članu precizno, ne pozivajući se na neke druge zakone. Zbog toga što taj ugovor mora da predvidi pre svega stranke, predmet ugovora, cenu i klauzulu intabulandi.

smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na Četvrtu tačku dnevnog reda – Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Sp. Jovanović, prof. dr Miladin Ševarlić, dr Aleksandar Martinović, Miodrag Linta, Božidar Delić, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Sreto Perić, Nemanja Šarović, Nikola Savić, Marijan Rističević, Filip Stojanović, Đorđe Milićević, Ružica Nikolić, Zoran Despotović, Tomislav Ljubenović, Dubravko Bojić, Petar Jojić, Aleksandra Belačić, Vesna Nikolić Vukajlović i Ljiljana Mihajlović.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na